Virðulegur forseti. Ég er mikill stuðningsmaður þess að selja Íslandsbanka. Mér fannst það mikilvægt að ríkið ætti ekki tvo af þremur viðskiptabönkum í landinu. Þess vegna hef ég stutt það ferli eindregið. Mér fannst takast ofboðslega vel til í fyrsta útboðinu þegar stór hluti Íslendinga hafði tækifæri til að setja sparnað sinn í fjárfestingu í Íslandsbanka. Ég held líka að það sé mikilvægt fyrir hlutabréfamarkað á Íslandi að almenningur hafi tök á að fjárfesta í eignum eins og Íslandsbanka. Nú sit ég í hv. fjárlaganefnd og fékk þar af leiðandi allar þær upplýsingar og gögn sem okkur voru send varðandi seinni hlutann. Ég verð að viðurkenna að ég er svekkt þegar ég les lista yfir þá sem hafa fengið að kaupa í þessu ferli. Ég stóð í þeirri meiningu að við værum fyrst og fremst að leita eftir stórum og öflugum fjárfestum sem ætluðu að vera þarna til lengri tíma. Þegar ég fer svo að lesa gögnin þá átta ég mig á því að það er ekkert sem stendur þar beinum orðum að svo eigi að vera. Ég naga mig sjálfa í handarbökin fyrir að hafa ekki spurt þeirrar spurningar og ég ímynda mér að við séum fleiri í þessum sal sem höfum gert það. Ég er engu að síður sannfærð um að það sé rétt ákvörðun að selja Íslandsbanka. Ég er líka sannfærð um það, og það er mikilvægt að við þingmenn höldum því til haga, að regluverkið í kringum bankakerfið okkar er gott og hefur tekið miklum breytingum á síðasta áratug. Það er hárrétt ákvörðun hjá fjármálaráðherra að óska eftir því að Ríkisendurskoðun endurskoði þetta ferli vegna þess að það er traust og trúverðugleiki sem skiptir mestu máli. Þegar við seljum ríkiseignir þá þarf það ávallt að vera í gagnsæju, sanngjörnu og réttlátu ferli og því miður höfum við ekki fengið svör við öllum okkar spurningum. Það er því nauðsynlegt að fjárlaganefnd, efnahags- og viðskiptanefnd og þingið allt fái svar við þeim spurningum sem út af standa.

Þetta er það sem Úkraínumenn hræðast mikið og hafa varað við, að þeir gleymist eftir því sem stríðið dregst á langinn. Það er að dragast á langinn. Við megum ekki láta það gerast. Við eigum frekar að gefa í eftir því sem ástandið varir lengur. Með hverjum degi sem líður verður ástandið líka verra og fleiri deyja, fleiri særast og fleiri leggja á flótta. Við verðum því að leggja okkur meira fram, leggja meira af mörkum, aðstoða meira, hjálpa fleirum. Hæstv. utanríkisráðherra og utanríkisþjónustan okkar eiga hrós skilið fyrir að láta ekki sitt eftir liggja Nú er dagurinn orðinn lengri hjá okkur, það er sól úti og stóra verkefnið næstu daga er að velja okkur páskaegg. Á sama tíma berst þessi hugrakka þjóð, Úkraínumenn, fyrir hlutum sem okkur þykja orðið sjálfsagðir; fyrir frelsi og fyrir mannréttindum. Við sem búum hér við frið og velmegun, sem aðrir börðust fyrir því að við njótum, þurfum að gera allt sem við getum til að leggja þeim lið. Það er margt sem lítil herlaus þjóð getur þó gert, ekki síst með því að taka Úkraínumönnum hér hér opnum örmum og leggja alþjóðasamfélaginu lið í því að gera það sama. Virðulegi forseti. Hagsmunasamtök heimilanna, og ég sem formaður þeirra, hafa mótmælt sölu Íslandsbanka og Arion banka þar á undan síðan fyrirætlanir um sölu bankanna komust fyrst á dagskrá. Ég er því ekki að hoppa á þennan vagn núna eftir fíaskó síðustu vikna. Það er sorglegt að sjá að áhyggjur mínar og Hagsmunasamtaka heimilanna hafa raungerst og rúmlega það. Þegar ég sá listann yfir kaupendur leið mér eins og það hefði verið sparkað í magann á mér. Útrásarvíkingarnir eru mættir aftur og boðnir velkomnir án nokkurs tillits til fórnarlamba þeirra. Þessir menn byggðu risastóra spilaborg og þegar hún hrundi komu þeir sér í burt til London og Lúxemborgar en létu saklaust fólk taka á sig skellinn. Að minnsta kosti 15.000 fjölskyldur misstu heimili sín vegna þeirra gjörða. Víkingarnir misstu hins vegar ekki neitt nema náttúrlega persónulega ábyrgð á skuldum sínum. Allir héldu þeir heimilum sínum og hafa lifað í vellystingum alla tíð síðan. Þeir áttu peninga þegar ferðamennskan fór af stað og stórgræddu á hótel- og íbúðabraski. Íslandsbanki, sem núna er svo verðmætur, byggir fjárhag sinn á lánasöfnum sem hann fékk á hrakvirði en innheimti af hörku alveg upp í topp. Þar var enga miskunn að finna frekar en hjá hinum bönkunum. Þeir ryksuguðu upp heimili fólks sem hafði það eitt sér til saka unnið að taka húsnæðislán. Þetta var heiðarlegt fólk sem hafði ekki hugmyndaflug til að ehf-a heimili sín eða taka tugmilljóna króna kúlulán fyrir hlutabréfum í eigin félögum eða bankanum sem lánaði þeim. Fólkið fékk ekki afskriftir og ætlaðist aldrei til þess. Það fór bara fram á einhverja smá sanngirni en hana var hvergi að finna. Ofbeldinu gegn þessum heimilum hefur ítrekað verið afneitað og ekki hvarflað að neinum að bæta þeim skaðann. Og nú eru útrásarvíkingarnir mættir aftur en fórnarlömb þeirra eru gleymd. Í staðinn lútum við í gras fyrir peningunum og bjóðum skaðvaldana velkomna aftur í gegnum lokað söluferli. Ég hef megnustu skömm á þessu. Guð blessi Ísland.

sjónarmið að lækka þá greiðslu vegna þess að viðkomandi hafi áður búið erlendis um tíma. Með því að framkvæmd áfrýjanda á greiðslum til stefndu fól þannig í sér mismunun

Það er veikt fólk. Það er fólk sem verst stendur. Það er verið að níðast á þeim sem minnst hafa, búa við sárafátækt, og það var bara verið að fara fram á að þeir kæmust úr sárafátækt í fátækt. Vill

Skammist ykkar því að ykkar er skömmin sem stjórnið ríkisfjármálunum, því að þið voruð of upptekin af því að selja banka á afslætti til útvalinna auðmanna á sama tíma og sú sem höfðaði málið lifði ekki af að sjá dóminn felldan í Hæstarétti.

Virðulegur forseti. Fyrr í vikunni lagði ég fram ósk um minnisblað frá Bankasýslunni um Íslandsbankasöluna sem var afgreidd úr fjárlaganefnd. Ég ætla að óska eftir uppfærslu á minnisblaðinu í dag. Í fyrsta lagi þarf ítarlegri svör um 700 millj. kr. kostnað við útboðið. Það þarf ekki annað en að skoða upplýsingar frá Fjármálaeftirlitinu, um kostnað í skráningarlýsingum í útboðum sem hafa verið haldin á Íslandi, til að sjá að þetta er óeðlileg tala. Í öðru lagi tala hæstv. ráðherrar og Bankasýslan um að öllum fagfjárfestum hafi þurft að hleypa að. Þetta var lokað útboð og það er ekki rétt. En að því sögðu, þrátt fyrir umræddar almennar reglur, er enn óljóst hvernig valið var úr fjárfestum. Fjármálaeftirlitið þarf að kanna hjá öllum fjármálastofnunum hvaða aðilar fengu hækkun úr almennum fjárfesti í fagfjárfesti nokkrum vikum fyrir útboðið, tóku þátt í útboðinu og fengu úthlutað. Í þriðja lagi þarf að fá lista yfir áskriftir sem bárust og bera hann saman við lista yfir aðila sem fengu hlut til að sjá hvernig skerðingar á tilboðum voru, hvort það hafi verið geðþóttaákvörðun hjá umsjónaraðila eða Bankasýslunni hverjir fengu hlut. Bankasýslan heldur á eignarhlut ríkisins í bankanum. Í ljósi þess má gera ráð fyrir að forsvarsmenn hennar hafi verið viðstaddir þegar úthlutun var ákvörðuð. Hér kom út hvítbók um fjármálakerfið, sem stjórnarformaður Bankasýslunnar stýrði sjálfur, þar sem lykilatriði var traust á bankakerfinu. Það að hæstv. ráðherrar hafi ekki beitt sér fyrir því að framkvæmdin og salan stuðlaði að trúverðugleika í bankakerfinu er til marks um algert forystuleysi og vanhæfni. SPEECH_END ---

Virðulegur forseti. Í gær ræddum við breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum sem fjallar um vinnutíma starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð eða NPA eins og það er kallað. Notendastýrð persónuleg aðstoð er þjónustuform sem byggir á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og gerir fötluðu fólki kleift að ráða því hvar það býr og með hverjum það býr. Fatlað fólk stýrir því hvernig aðstoðin er skipulögð, hvað aðstoð er veitt við, hvenær hún fer fram, hvar hún fer fram og hver veitir hana. Markmið NPA er að fatlað fólk geti lifað sjálfstæðu lífi og hafi sömu möguleika og ófatlað fólk, einnig að fatlaðir einstaklingar hafi hámarksstjórn á því að móta eigin lífsstíl. Því miður hefur fjöldi NPA-samninga ekki orðið sá sem vænst var og staðan í dag er sú að einungis hafa verið gerðir 90 slíkir samningar en þeir ættu að vera um 170. Kostnaðarskipting þessara samninga hefur verið þannig að ríkinu ber að greiða fjórðung en sveitarfélögin bera 75% af kostnaði. Það þarf ekkert að fara í grafgötur með það að slíkir samningar geta verið dýrir þar sem þjónustuþörf margra einstaklinga er mikil en því miður gerir ríkið ekki ráð fyrir þeim fjármunum sem setja þarf í þetta úrræði og skilur sveitarfélögin eftir á köldum klaka með fjármögnunina. Það getur ekki gengið, virðulegur forseti, að margir fatlaðir einstaklingar skuli bara vera settir á biðlista. Það á að vera skýlaus krafa að samningar milli ríkis og sveitarfélaga taki á þessu til langrar framtíðar. Við skuldum fötluðu fólki það.

mannvirkjarannsóknasjóði. Alls var 95 milljónum úthlutað til 23 nýsköpunar- og rannsóknarverkefna á sviði mannvirkjagerðar. Styrkirnir eru veittir til að auka þekkingu og efla nýsköpun og mæta samfélagslegum áskorunum á sviði mannvirkjagerðar. Mannvirkjarannsóknasjóðurinn Askur er fjármagnaður af innviðaráðuneytinu og háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu, en umsýsla hans er í höndum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Sjóðurinn var stofnaður í fyrra en umsóknarfrestur fyrir fyrstu úthlutun rann út þann 9. desember síðastliðinn. 40 umsóknir bárust, samtals að upphæð 452 millj. kr. Sérstakt fagráð var skipað til að meta umsóknir og gera tillögu um úthlutun til innviðaráðherra sem veitir styrkina samkvæmt reglum sjóðsins. Þetta er mjög mikilvægt verkefni, virðulegur forseti, þar sem það er í allra þágu og um leið þjóðfélagslega hagkvæmt og mikilvægt að efla rannsóknir og nýsköpun á sviði mannvirkjagerðar. Nauðsynlegt er að efla íslenskt hugvit á þessu sviði og fá fram hugmyndir um notkun íslenskra hráefna í byggingariðnaði en þar má nefna sandinn okkar, hampinn og skógana. Jafn mikilvægt er að leita leiða til að draga úr kolefnisspori mannvirkja og draga úr notkun óumhverfisvænna byggingarefna líkt og hæstv. innviðaráðherra hefur ítrekað sagt. Byggingariðnaðurinn er talinn bera ábyrgð á um 40% af allri losun á heimsvísu og getur hann spilað stórt hlutverk einn og sér í að taka á framtíðaráskorunum tengdum loftslagsmálum. Að því sögðu er það mjög ánægjulegt að áherslur sjóðsins í úthlutuninni hafi snúið að þeim samfélagslegu áskorunum sem við höfum staðið frammi fyrir í byggingariðnaði, svo sem rakaskemmdum í mannvirkjum og aðgerðum til lækkunar kolefnisspors.

Í gegnum tíðina hafa sumir atvinnurekendur reynt að brjóta niður félög sem vinna í þágu vinnandi fólks og hafa beitt ansi mörgum skrautlegum leiðum til að ná markmiðum sínum. Algengasta leiðin var að hunsa stéttarfélög með öllu og viðurkenna hreinlega ekki tilvist þeirra. Svo ef það þurfti að beita harðari aðgerðum var jafnan einhver fulltrúi atvinnurekanda sendur á vinnustaðinn til að bjóða ýmislegt í staðinn fyrir það t.d. að ganga ekki í ASÍ,

Við könnumst við þetta allt. Nýlegt dæmi vestan hafs, af Amazon, er mjög vel þekkt þar sem fyrirtækið svínaði rækilega á starfsfólki sínu og hótaði því svo ef því svo mikið sem datt í hug að stofna verkalýðsfélag. þarna var fyrstu tveimur leiðunum beitt. Þriðja leiðin er mögulega sú allra hættulegasta vegna þess að almennt treystum við verkalýðsfélögum, stéttarfélögum, treystum því að þau vinni í okkar hag. En hlýðnu stéttarfélögin, gulu stéttarfélögin, eru þau sem gefa allt eftir í samningum, eru falin, og erfiðlega gengur að eiga við þau. Nýlega hefur slíkt stéttarfélag verið í mikilli umræðu, félag sem samdi um kaup og kjör við atvinnurekendur áður en nokkur manneskja var einu sinni ráðin í þau störf sem samið var um, sem þýðir að atvinnurekendur sömdu við sjálfa sig í gegnum gula stéttarfélagið starfsfólkinu öllu til mikils miska. Ég vil nýta tækifærið, herra forseti, og hvetja þingið og ríkið allt til að skipta ekki við fyrirtæki sem semja við gul stéttarfélög og kanna sérstaklega hvaða félög það eru til þess að tryggja að viðskiptum ríkisins sé beint að fyrirtækjum sem eru í öflugum góðum stéttarfélögum sem berjast fyrir bættum kjörum launafólks samfélaginu öllu til heilla. Það er mjög afhjúpandi að fylgjast með viðbrögðum hæstv. fjármálaráðherra við gagnrýni sem fram hefur komið vegna sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Honum finnst ekkert athugavert við það að hlutafélög í eigu Benedikts Sveinssonar, föður fjármálaráðherra, og Þorsteins Más Baldvinssonar, forstjóra Samherja, sem er með stöðu sakbornings í rannsókn á meintum mútubrotum, skattsvikum og peningaþvætti, séu meðal kaupenda. Einnig er þar að finna félög í eigu fjárfesta sem koma af bankarekstri hérlendis á árunum fyrir fjármálahrunið. En raunar bætir hæstv. ráðherra um betur. Hann skellir skuldinni á þingið sem hann segir að hafi ekki sett nein skilyrði fyrir því hverjir mættu kaupa né fyrir hversu mikið. Fyrirgefið, virðulegur forseti, en það er ráðherra sem ber ábyrgð á söluferlinu, ekki þingið. Þetta er frekar ógeðfelld atlaga að þinginu. Þingið fer hins vegar með eftirlitshlutverk gagnvart ráðherra og embættisverkum hans og þingið hefur talað. Í gær komu fulltrúar allra flokka upp í pontu og lýstu yfir vilja til þess að setja á fót rannsóknarnefnd Alþingis um söluna. Það er okkar þingsins að ákveða hver rannsakar verk ráðherra, um hvað sú rannsókn snýst og hvernig hún verður framkvæmd. Það er ekki ráðherra að ákveða forsendur rannsóknar á sínum eigin embættisverkum, hvað þá þegar sú ákvörðun er í beinni andstöðu við vilja alls þingsins. Ráðherra sækir umboð sitt til þingsins og hann sætir eftirliti þingsins. Ég skora því á fjármálaráðherra að virða vilja alls þingsins og hætta að skipta sér af rannsókn á eigin embættisverkum strax í dag.

Kæru samverkamenn á Alþingi. David Lynch kvikmyndaleikstjóri skrifaði bókina Fiskað í djúpinu um ávinning þess að stunda innhverfa íhugum. Hann segir að bestu hugmyndirnar komi úr því kyrrðarástandi sem hugleiðslan færir. Fyrrnefndur David Lynch og kollegi hans, Sigurjón Sighvatsson, niðurgreiða námskeið í innhverfri íhugun á Íslandi og ég hvet alla sem kost hafi á því að nýta sér þau tækifæri. Fram undan er dymbilvika. Fram undan eru páskar og kjörinn tími til ígrundunar og íhugunar, einkum og sér í lagi á því sem verða mætti þjóð okkar til eflingar og og aukningar á m.a. tekjustofnum til að standa straum af öllum þeim verkefnum sem okkur er gert að axla ábyrgð á og kosta.

Ég ætla að biðja ykkur um að ígrunda þann tvískinnung sem við látum líðast hér t.d. Við erum að framleiða hér fíkniefni í fljótandi formi en við bönnum framleiðslu á gróðurhúsajurtum á borð við kannabis, sem er ein mesta aukning í lyfjaframleiðslu í dag. Hampur, iðnaðarhampur er annað. Ýmisleg spilatæki eru leyfð, önnur ekki. Ég ætla hins vegar bara segja það: Við skulum ígrunda með fordómaleysi og opnum huga

og hæstv. fjármálaráðherra, Bjarni Benediktsson, þá hugmynd að nú væri færi á að gefa fólkinu í landinu restina af Íslandsbanka, taka upp gamla tékkheftið og senda okkur öllum ávísun, skipta þannig 42% hlut í bankanum upp á milli landsmanna.

Ekki kannast ég við það að þessa hugmynd hafi rekið á fjörur okkar í Framsókn en eins og okkur einum er lagið útilokum við aldrei áhugaverðar hugmyndir hvaðan sem þær kunna að En, virðulegi forseti, ég vil fá að leiðrétta hér algengan misskilning. Fólkið í landinu á nú þegar 42% hlut í bankanum. Virðulegi forseti. Kæra þjóð. Þið eigið ríkissjóð. Ríkissjóður er ekki einhver þriðji aðili, hann er sameign okkar allra og saman eigum við líka skuldir hans. Ég hef nokkurn áhuga á því að viðra þessa hugmynd. Ég tel að nær væri að 42% færu til lægstu tekjutíundarinnar í landinu, fólksins sem vill kaupa sér húsnæði og á erfitt með það, fólksins sem á erfitt með að ná endum saman, fólksins sem er ekki fagfjárfestar. Sé þessi leið ekki fær vil ég að sjálfsögðu halda plani, selja hlutinn hæstbjóðanda, nýta fjármunina í að fjölga heilbrigðisstarfsfólki, fjölga heilsugæslum og fjárfesta í heilsu þjóðarinnar því arðurinn af þeirri fjárfestingu er ómetanlegur. Herra forseti. Kæra þjóð. Við erum í vanda. Við höfum misst allt traust á framkvæmd hæstv. fjármálaráðherra við sölu á

líklega svekkt yfir því að hafa verið svona auðtrúa sem fulltrúi í hv. fjárlaganefnd að kokgleypa upplýsingar um framkvæmd sölunnar gagnrýnislaust, framkvæmd sem nú hefur kostað íslenskan almenning milljarða í formi afsláttar til handa útvöldum kaupendum á þessum hlutum. Þetta ferli er orðið meingallað, ferli sem talað var um að ætti að hafa lokað útboð hæfra fjárfesta, gagnsætt sem reynist svo vera einhvers konar skrípaleikur. Þetta er algjört kaos og eftir því sem

drullupollurinn vil ég segja, sem við erum komin í. Þetta er slíkt fádæma klúður að það dugar ekki að setja þann starfsmann sem í augnablikinu gegnir embætti ríkisendurskoðanda í verkið að útbúa skýrslu. Það er ekki nóg, herra forseti. Hér þarf að setja á laggirnar rannsóknarnefnd Alþingis sem mun hafa (Forseti hringir.) mun víðtækari heimildir til rannsókna en ríkisendurskoðandi hefur nokkru sinni,

Reyndin varð hins vegar sú að þarna var líka mikill fjöldi lítilla aðila, vissulega vanir fjárfestar að stærstum hluta, að kaupa litla hluti. 80 aðilar af rúmlega 200 að kaupa fyrir 50 millj. kr. eða minna, nokkrir undir 10 milljónum. Allir þessir fá afslátt sem rökstuddur var með því að réttlætanlegt væri að gefa afslátt þegar stór eignarhluti væri keyptur. Það kom fram hjá Bankasýslunni í aðdraganda útboðs, með leyfi forseta: „Í kjölfar tilkynningarinnar hafa umsjónaraðilar, söluráðgjafar og söluaðilar samband við viðskiptavini sína til að kanna áhuga á þátttöku og safna áskriftarloforðum.“ Auðvitað er spurningin áleitin um það hvort þarna sé ekki eitthvert samskiptaleysi á milli Bankasýslunnar og umsjónaraðila, skortur á skýrleika eða regluverki sem er ástæðan fyrir því að listinn verður svona tilviljunarkenndur eins og raun ber vitni. Jakob Valgeir Flosason útgerðarmaður tjáir sig um söluna í dag. Hann keypti fyrir milljarð og vildi kaupa meira. Hann lýsir útboðinu sem átti að verða en varð ekki. Ef menn vilja gagnrýna eitthvað þá ættu þeir að horfa á verðið sem ríkið seldi á. Að mínu mati hefði ríkið átt að selja til fárra en öflugra kjölfestufjárfesta eins og talað var um í upphafi. Það var ekki gert. Í staðinn voru aðallega lífeyrissjóðirnir sem pressuðu verðið niður í þessar 117 kr. á hlut. Það hefði með öðrum orðum verið hægt að fá hærra verð ef farið hefði verið eftir því sem lagt var upp með. Hluthafalistinn eins og hann lítur út núna, með afar umdeildum hópi kaupenda sem voru valdir til að kaupa, eins og ég rakti hér á undan, talar inn í samfélag sem treystir illa bönkum, bankakerfi og einkavæðingu fjármálastofnana af góðri og gildri ástæðu. Hvað sem öllu líður, hvað sem óskhyggju ríkisstjórnarinnar og Bankasýslunnar líður, þá mun aldrei ríkja traust þegar þetta er niðurstaðan í þeim raunveruleika sem þjóðin býr í í kjölfar bankahruns. Að tala um traust í því samhengi er pólitískur ómöguleiki.

sem myndi þýða, miðað við núverandi hlut ríkissjóðs, að hver fjögurra manna fjölskylda fengi rúmlega milljón króna eign í bankanum og þar með væru allir Íslendingar orðnir eigendur að bankakerfinu. Fjármálaráðherra tók þessum vangaveltum vel en lýsti yfir pólitískum ómöguleika eins og sakir standa þar sem samstarfsflokkur eða -flokkar væru nálguninni andsnúnir. Það er auðvitað nauðsynlegt að draga fram hvort það er Vinstrihreyfingin – grænt framboð eða Framsóknarflokkurinn sem leggst gegn því að almenningur allur eignist beinan eignarhlut í banka.

og þá standa eftir hv. þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. En það er þó áhugavert að í ræðu hv. þm. Jóhanns Friðriks Friðrikssonar kom fram að afstaða Framsóknarflokksins virðist vera sú að það sem skipti mestu máli sé hæsta mögulega verð fyrir eignarhlutinn. Þá liggur fyrir að Framsóknarflokkurinn er þeirrar skoðunar að eigendur hinna föllnu banka í bankahruninu séu velkomnir hingað inn, bara að því gefnu að þeir séu tilbúnir að greiða örlítið hærra verð en t.d. lífeyrissjóðirnir. En það er þá ágætt að það hefur verið rammað inn.

Virðulegi forseti. Fæst okkar hefðu trúað því að árið 2022 væri stríð í Evrópu og undirbúa þyrfti komu flóttamanna frá Úkraínu til landsins.

Í dag eru þau á flótta frá heimalandinu með ekkert nema handfarangur og sorg í hjarta. Borgir hafa verið lagðar í rúst og saklaust fólk tapað lífinu. Á meðan stjórnvöld bregðast við í alþjóðasamvinnu hefur almenningur á Íslandi fylgst sorgmæddur með þróun mála og fyllst vanmætti. Það er erfitt að fylgjast með úr fjarlægð og geta lítið gert. Þá fyllist ég stolti þegar ég sé viðbrögð fyrirtækja og almennings á Íslandi. Nú þegar er búið að semja um pláss fyrir 2.000 einstaklinga á mismunandi stigum dvalar. Er það vel gert á svo stuttum tíma en enn er þó þörf fyrir meira húsnæði. Síðustu daga hef ég séð í hópum á Facebook að unnið er að undirbúningi komu flóttamanna til landsins. Sjálfboðaliðar hafa safnað fötum, húsgögnum og leikföngum fyrir börn, alls konar húsbúnaði til að búa flóttamönnum fallegt heimili.

Þessi samstaða, virðulegi forseti, kemur mér ekki á óvart en samt sem áður fyllist ég þakklæti fyrir að búa í landi sem tekur opnum örmum á móti fólki á flótta og er tilbúið að leggja á sig aukna vinnu fyrir aðra. Fram undan er dymbilvika, kyrrðarvikan. Göngum til hennar í þeirri bæn að friður komist á í Úkraínu. Gleðilega páska.

Virðulegur forseti. Við erum í traustkrísu og við þurfum að bregðast við því núna. Á undanförnum 12 klukkustundum hafa stjórnarliðar snúið skipinu við og beina spjótum sínum að Alþingi Íslendinga. Alþingi á núna að vera orðið sökudólgurinn í þessu dæmalausa ferli við sölu á hlut í Íslandsbanka og hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir hin fórnfúsa hefur ákveðið að taka þetta á sig og aðra þá sem sitja í hv. fjárlaganefnd. Við þurfum rannsókn, við þurfum rannsókn strax. Rannsóknin verður ekki gerð af hálfu ríkisendurskoðanda sem hefur einfaldlega ekki til þess nægar heimildir í lögum að skipa fólki að koma í skýrslutöku, til að heimila fólki að koma í skýrslutöku án þess að fella á sig sök, til að skylda fyrirtæki og félög og aðila til að afhenda gögn. Ríkisendurskoðandi hefur það ekki, fyrir utan það að við höfum engan kosinn ríkisendurskoðanda að störfum. (Forseti hringir.) Hann hefur verið kallaður til starfa hjá ríkisstjórninni sem ráðuneytisstjóri. Við erum núna með ráðinn starfsmann (Forseti hringir.) sem staðgengil sem á sitt lífsviðurværi undir því að styggja ekki ríkisstjórnina. Við verðum að fá rannsóknarnefnd Alþingis.

að stjórnarliðar sem komu fram í umræðum í gær og sögðust styðja við hana standi við orð sín. Það er rík Það er rík ástæða til þess að skipuð sé hér sjálfstæð rannsóknarnefnd þar sem hljóð og mynd tala ekki saman þegar kemur að sölu ríkisins á Íslandsbanka. Markmiðið með sölunni var eitt og framkvæmdin bara allt önnur. Til þess að traust skapist um rannsóknina og niðurstöður hennar þá verður hún að vera yfir allan vafa hafin. Fjármálaráðherra ber ábyrgð á sölu Íslandsbanka og nú eftir misheppnað útboð hefur ráðherra kallað eftir rannsókn ríkisendurskoðanda. En, forseti, eftir misheppnaða framkvæmd sölunnar er traust til fjármálaráðherra hreinlega rofið, skiljanlega. Það er því ótækt að hann taki fram fyrir hendur þingsins með því að ákveða að setja á fót rannsókn að eigin vali.

Herra forseti. Hv. stjórnarþingmenn hafa margir tjáð sig núna um að þeir hafi gengið út frá því að í þessu söluferli væri verið að leita eftir stórum langtímafjárfestum. Það héldum við líka í stjórnarandstöðunni. Við sjáum núna vogunarsjóði, erlenda aðila sem keyptu í fyrstu umferð og seldu strax aftur, kaupa aftur. Við sjáum aðila með slæma rekstrarsögu frá því fyrir hrun í bankarekstri. Við sjáum smáa aðila sem geta allt eins keypt bara á markaði eins og við hin. Við sjáum umsjónaraðila útboðs sem kaupa sjálfir og konur eru nánast ekki sýnilegar í kaupendahópnum. Allt þetta gefur okkur tilefni til að rannsaka málið og við þurfum að rannsaka það hér í þinginu með sérstakri rannsóknarnefnd sem hefur meiri heimildir og ríkari en Ríkisendurskoðun.

Virðulegur forseti. Í gær tóku fulltrúar allra flokka til máls og studdu sjálfstæða rannsóknarnefnd um söluna á Íslandsbanka. Mér finnst mjög mikilvægt að sá vilji þingsins verði virtur. Mér finnst líka mjög mikilvægt að ráðherrar þessarar ríkisstjórnar fari ekki í einhvern skollaleik að reyna að koma skuldinni af þeirra eigin framkvæmd yfir á þingið. „Þið voruð svona vitlaus að trúa okkur þegar við sögðum ykkur að við ætluðum að ná í stóra fjárfesta. Þið sögðuð ekkert um að við ættum að gera það sem við sögðumst ætla að gera.“ Nei, kannski gengum við bara út frá því að þið ætluðuð að gera það sem þið sögðuð og álitum þar af leiðandi ekki ástæðu til að tilgreina það sérstaklega að þið ættuð að gera það sem þið sögðust ætla að gera.

Hvernig? Gagnsæi? Nei, þeir bjóða upp á það að bankahrunsgargarnir skríði undan steini og komi og kaupi aftur.

og þeir eru að leika sér við að gera þá ríku ríkari eru þeir að lemja á fólki, árum saman, fátæku fólki sem er að reyna að komast úr sárafátækt í fátækt. Það má ekki, nei, þeir eru uppteknir við að einkavæða fyrir vini sína.

Það er hann sem hefur klúðrað söluferlinu á Íslandsbanka. Það er ekki hans að ákveða eða gefa einhver fyrirmæli um það á hvaða vettvangi söluferlið verði rannsakað. Línan frá honum er sú að það sé Ríkisendurskoðun sem eigi að sjá um þetta. Hver er staðan hjá Ríkisendurskoðun? Jú, það er enginn það er enginn ríkisendurskoðandi að störfum sem hefur hlotið kosningu frá Alþingi. Þetta er trúnaðarmaður Alþingis en það er enginn kosinn ríkisendurskoðandi að störfum vegna þess að stjórnarmeirihlutinn selflutti hann yfir í ráðuneyti með alveg ævintýralegri misbeitingu á ákvæði starfsmannalaga um flutning embættismanna sem ég hef margvarað við og gagnrýnt hér í ræðustól og fleiri.

Herra forseti. Frá bankahruni hefur ekki farið fram nauðsynleg umræða meðal almennings um það hvernig við viljum sjá bankakerfið þróast hér á landi og hvað þurfi að gera til að koma til móts við vilja almennings í þeim efnum. Við höfum ekki talað um fjölbreytni, um samkeppni, um öflugt eftirlit, um neytendavernd, um ódýra innlenda greiðslumiðlun eða um traust á fjármálastofnunum, en þær stofnanir eru rúnar trausti. Og þó að það sé ekki nema bara fyrir það verðum við að rannsaka hvernig staðið var að þessari sölu núna til þess að

og fyrirtækjum í landinu. Ég fagna því að í gær hafi myndast hér þverpólitísk samstaða um að stofna rannsóknarnefnd á vegum Alþingis til að fara vel yfir þessa stöðu.

gat ég ekki skilið annað en svo að það væri bærilegasta sátt um það að gengið yrði til þess verks að leiða þetta í jörðu með skynsamlegum hætti á forsendum rannsóknarnefndar.

útgerðaraðilum, einkafjárfestum og meira að segja þeir sem minnstir eru og keyptu þarna hluti eru síðan ósáttir við það margir hverjir að listinn hafi verið birtur á endanum, sem er kannski furðulegasta ástæðan fyrir því að vera á móti því hvernig þetta allt saman var gert. Talað var um það hér í gær, eins og nokkrir hv. þingmenn hafa komið inn á, að skipuð yrði rannsóknarnefnd. En á sama tíma er hæstv. fjármálaráðherra að taka það upp að sínu eigin frumkvæði, án samtals við nokkurn einasta mann, og greinilega án þess að tala við neinn í stjórnarliðinu eða annað, að setja málið í ákveðið ferli sem er ekki heppilegt vegna þess hvernig þetta mál er vaxið. Við hljótum að halda á lofti þeirri kröfu um að það verði skipuð rannsóknarnefnd til að fara yfir þetta. Það er heppilegra, bæði út frá því sem hv. þm. Jóhann Páll Jóhannsson nefndi hérna áðan og svo var líka ágætlega farið yfir muninn á því hverjar heimildir rannsóknarnefndar eru annars vegar og ríkisendurskoðanda

Ég sagði hér í pontu Alþingis í gær að ég styddi það að Ríkisendurskoðun færi tafarlaust í málið eins og ráðherrann hefur nú þegar óskað eftir. Sé það ekki nóg þá finnst mér sjálfsagt að þingið fari í að skoða málið í kjölfarið á því. Bankasýslan er með þetta mál á sínu forræði, framkvæmdi þetta og það er eðlilegt, samkvæmt öllum starfsvenjum og skilyrðum, að Ríkisendurskoðun fari í gegnum það og skili okkur löggjafanum þannig að við getum sinnt okkar eftirlitshlutverki gagnvart þessu máli. Þannig að ég segi: Það hefur ekkert breyst. Ég stend enn þá við orð mín frá því í gær og ég held að það sé alger samhljómur meðal meiri hlutans á þingi varðandi það.

Virðulegur forseti. Ég styð að sjálfsögðu rannsóknarnefnd Alþingis um sölu Íslandsbanka en það er ekkert skrýtið að þetta hafi farið svona því það hefur aldrei farið fram rannsókn á því sem gerðist eftir hrun. Við höfum ekkert lært af því. Eftir páska mun ég leggja fram beiðni um sjálfstæða rannsókn á afdrifum bankakerfisins og heimilanna eftir hrun. Þessari skýrslu hef ég barist fyrir í mörg ár og treysti því nú að hv. þingmenn sjái nauðsyn þess að hún verði unnin þegar við horfumst í augu við atburði undanfarinna daga. Atburðarásin var algjörlega fyrirsjáanleg okkur sem höfum einhverja hugmynd um hvernig staðið var að málum eftir hrun. Fólkið og heimilin sem urðu fyrir skaða vegna þess eiga skilið að fá uppreisn æru og ég vænti stuðnings þingheims við rannsóknarskýrslu heimilanna.

Herra forseti. Ég tel að það sé algjörlega réttur farvegur að hefja þessa rannsókn hjá Ríkisendurskoðun. Það er sá aðili sem við treystum fyrir því að gera ýmiss konar úttektir fyrir þingið mér finnst alvarlegt hvernig ég skynja það að hér virðist ekki ríkja traust hjá öllum á því embætti. Ríkisendurskoðandi gæti til að mynda skilað skýrslum og áfangalýsingum til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Mér finnst þetta eðlilegur og réttmætur upphafspunktur á rannsókn. Það getur svo alveg þýtt það að einnig verði í kjölfarið skipuð rannsóknarnefnd ef við teljum þær upplýsingar sem koma frá Ríkisendurskoðun á einhvern hátt ekki nægilega yfirgripsmiklar. En ég tel rétt að byrja á þessum stað, fá þessar upplýsingar frá þeirri stofnun sem gerir úttektir fyrir Alþingi

og hafa þær þó margar verið notaðar á Íslandi í gegnum árin. Það er ósköp einfaldlega þannig að það er ekki starfandi ríkisendurskoðandi sem þingið hefur kosið og það hefur ekkert með traust okkar á embættinu að gera.

allan tímann, að hæfu fjárfestarnir sem verið væri að leita að yrðu örugglega lífeyrissjóðirnir. Það er sjónarhornið sem við erum að sjá og meta það sem síðan gerðist út frá. Það var ekki það sem gerðist. Lífeyrissjóðirnir voru skertir og fullt af pínulitlum fjárfestum voru teknir inn í þetta.

að fá rannsóknarnefnd Alþingis.